ovoliku raspravu kao što je bilo sa prethodnim zakonom. Naime, mijenjamo predlažemo izmjenu Zakona o plaćama sudaca ne svih sudaca, nego samo onih koji su nominalno imali pravo na dodatak na plaću a nisu ga ni ostvarivali. Naime mi opet prolongiramo mogućnost da suci koji su raspoređeni na poziciju zamjenika predsjednika odnosno zamjenika čelnika nekoga dugog pravosudnog tijela predsjednika suda ili suci koji obavljaju poslove predsjednika odjela odnosno voditelja odjela ne dobivaju dodatak koji bi trebali dobiti. Naravno iz razloga što je stanje proračuna tako da ne omogućava isplatu ovoga dodatka. I evo mi smo prejudicirali stanje stvari za 2013.i 2014.godinu odnosno s obzirom na stanje u kojem jest naše gospodarstvo i BDP itd. BDP itd. zaključujemo da u sljedeće dvije godine neće biti stečena sredstva da bi se ovaj dodatak mogao isplaćivati. Imam potrebu napomenuti da suci ne dobivaju nikakve dodatke na plaću pa onda evo sada niti ovaj u sljedeće dvije godine. (HNS)** Hvala i vama. Da li žele izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba HDSSB-a Boro Grubišić. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Za ovu raspravu ponio sam sa sobom i Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013., sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu zato što u tom prijedlogu, a sada zapravo već i usvojenom proračunu punu toga piše, a što je u svezi ove točke dnevnog reda. Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika s konačnim prijedlogom zakona. moram reći da i suci, pravosudni dužnosnici kako se to ovdje naziva pripadaju grupi ili grupaciji srednjeg sloja hrvatskog društva zajedno sa učiteljima, učiteljima, profesorima, nastavnicima, medicinskim sestrama, liječnicima, svim onima koje zapravo kako je postala Hrvatska država neovisna, slobodna i samostalna, polako postaje sve tanja, a time i utjecaj rekao bih tog sloja tj. da kažem srednje klase i rekao bih i inteligencije, njihov glas postaje sve tiši i tiši i zapravo je i ta plaća i taj platni razred koji oni imaju u nekoliko djelovao da je to tako, da polako nestaje i da je sve tiši. I evo, na stranici 350 i nekoj dakle Ministarstvo pravosuđa ukupno smanjenje u odnosu na proračun iz 2012. godine je, dakle to smanjenje je 125 milijuna kuna. Netko je rekao čini mi se gospođa Lovrin o tome kako zapravo uopće može funkcionirati pravosuđe pravo i kako treba uz ovakva ograničenja i smanjenja. Dakle ukupno smanjenje je 125 milijuna kuna, a ono se očituje kroz stavke upravo i usavršavanja sudaca, pa zatim stavke smanjenja sredstava za Pravosudnu akademiju pa zatim za tzv. vježbenički staž i primanje vježbenika na sudove, dakle očituje se u drastičnom smanjenju sredstava za takve potrebe. Kada bi Hrvatska država i hrvatsko pravosuđe pogledali stavke koje plaća Hrvatska država zbog gubitka sporova pred međunarodnim sudom, zatim kada plaća obveze i troškove zbog tužbi zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, to je druga kategorija. I kada bi gledali troškove vođenja parničnih postupaka u tzv. dislociranim slučajevima kada npr. zbog pretrpanosti suda u Slavonskom Brodu dobijete rješenje da se sud vodi u Palači pravde u Zagrebu ili pak zbog pretrpanosti Općinskog suda Slavonski Brod da tuženi, dakle stranke u postupku sa njihovim odvjetnicima moraju putovat recimo u Đakovo kod gospodina Vinkovića u njegov grad. Pa onda jasno da svatko od njih naplaćuje putne troškove, dnevnice i sve ostalo što im pripada po zakonu. I onda kada bismo zbrojili sve te troškove dislociranog sudovanja, troškove koji nastaju zbog tužbi zbog prava na suđenje u razumnom roku, a ima ih jako puno i zbog gubitka sporova pred Međunarodnim sudom onda bi upravo ta suma, taj zbroj tih novaca iznosio toliko koliko je smanjenje stavke u državnom proračunu i razlike između 2012. i 2013. godine, oko 120 milijuna kuna. Ja sam ovaj podatak dobio tako da sam postavio pisani upit ministru pravosuđa, doduše u bivšem, za vrijeme mandata bivše Vlade i dobio upravo obrazloženje da to toliko košta Republiku Hrvatsku. E sad dakle da toga nije, samo ono što se tiče Ministarstva pravosuđa dakle ušteda upravo ne bi ni trebalo smanjivati ove stavke na Ministarstvu pravosuđa od 120 milijuna 120 milijuna kuna. Plaće sudaca, a ovdje piše lijepo da se radi i i pobrojane su u članku 5. na koga se to odnosi sve, dakle prije svega na zamjenika predsjednika i tu se u tom u tom članku 5. se navodi i koliki je taj bio dodatak na visinu plaće. Pa kaže da je zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske imao 4% dodatak na svoju plaću. Nadalje je u pravosudnim tijelima i odjelima do 10 pravosudnih dužnosnika, voditelj je imao 1% na plaću. Kada se to povećava to tijelo od 11 do 22% na plaću itd. To ja ne znam da li podrazumijeva se ovdje, to će mi reći zamjenica ministra do predsjednika županijskih, trgovačkih, općinskih i prekršajnih sudova, županijskih i općinskih državni odvjetnici da li oni također pripadaju u da da kažem ili podliježu ovom zakonskom propisu. Ne? Mislim ovdje su pobrojani, pa zbog toga pitam. Na stranici četiri ovoga zakonskog prijedloga i oni su pobrojani, pa pitam ulaze li i oni u ovu zakonsku mjeru, dakle da nemaju pravo na dodatak na plaću. Vi kažete ne, a vidite ovdje piše lijepo, za koje vi kažete da ne podliježu ovom zakonu su oni koji imaju i 15% dodatak na plaću. Na primjer, voditelj pravosudnog tijela koji ima preko sto dužnosnika ima 15% dodatak na plaću. I on ne potpada pod to, kao što ne potpada ni Ured predsjednika Vlade, predsjednika Vlade, dakle premijera za kojega dakle u tom Uredu predsjednika Vlade imamo podatak iz ovoga proračuna koje sam poveo imamo povećanje rashoda, planirano povećanje rashoda. Dakle, predsjednik Vlade i njegov ured nisu se ponijeli fer i korektno, a u svezi mjera štednje, dakle smanjuje se liječnicima, sestrama, učiteljima, nastavnicima, profesorima, ali Ured predsjednika Vlade ima povećanje od 24% i to kontinuirano sa projekcijom za 2014. i 2015. Je li to licemjerno? Je li to licemjerno govoriti o štednji i o stanju u državi Hrvatskoj koje kako netko reče, mislim premijer na rubu u izvanrednom stanju, a istovremeno svom uredu propisati u državno proračunu povećanje sredstava za 24%. Pa je li onda korektno i prema pravosuđu i ovim dužnosnicima iako oni to kažete nisu primali, samo je bilo nominalno. Pa ako je bilo nominalno i propisano da primaju kad-tad će se morati ti novci isplatiti tim ljudima, zaostaci. Ili pak se unatraške i to, dakle realizira tako, dakle vrši se realizacija da se briše, ne pika se kako bi rekao naš narod. Zbog toga je teško, dakle kada smo svjesni situacije u kojoj jesmo, a kada uzmemo sve ovo što sam izrekao u obzir teško je biti, odrediti se jesmo li za ili protiv kao klub, Tako da evo, najbolje u ovakvoj situaciji i u ovakvoj kada sve ove argumente stavimo na stol onda mislimo da će klub HDSSB-a biti suzdržan. I još nešto sam htio dodati. Mi znamo kolike su plaće sudaca u RH, ali istovremeno znamo i koliko ima i kolike su plaće, koliko njih brojčano ima menadžera u državnim tvrtkama, u javnim poduzećima. I recite mi ako znate gospođo iz Ministarstva pravosuđa koliko Hrvatska željeznica ima tzv. djelatnika, menadžera koji primaju preko 25000 plaću. Možda bi Kalmeta znao? Ali ni jedan sudac ne prima 25000 kuna plaću. A kako stoji Hrvatska željeznica ukupno? oni primaju plaću? Hrvatske autoceste koliko ima menadžera? Koliko ima onih koji primaju preko 20000 kuna plaću. Da ne nabrajam dalje HEP, sad dižu struju, cijenu struje po naputku agencije i, sad nije više Vlada odgovorna, sad je agencija odgovorna. HERA je odgovorna, nije Vlada ništa odgovorna. HERA je nezavisno tijelo, tako kažu. Tako da zaista je teško, iako i mi jesmo za mjere štednje. Teško je objašnjivo, dakle ovakvo. Onda treba biti dosljedan pa svima srezat. I nama ovdje saborskim zastupnicima kao što gospodin Olan u Francuskoj odredio da se jednostavno svima linearno sreže 30% plaće. Svima zaposlenima u državnim, lokalnim, regionalnim jedinicama lokalne samouprave, kompletno u Francuskoj.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Grubišić, pa mislim da ste jasno pojasnili sve stavke i uistinu u tome nema se što dodati. Sve smo razumjeli. Ali ste postavili jedno pitanje kako može uopće funkcionirati jedan tako važan sustav, temelj društva nakon toliko drastičnih smanjenja. vidimo da je u pravosuđe uprte su i oči EU da tako kažem, ali naravno i svih onih koji čekaju godinama i godinama rješenje svojih predmeta kako bi riješili i imovinske i druge probleme. Ali ja želim postaviti jednu usporedbu, povezati jednu paralelu. Ovdje ste naveli o znatno manjim sredstvima. Ja želim povući paralelu kako uopće može funkcionirati jedno područje koje se zove strateška grana u našem društvu a to je poljoprivreda. to je poljoprivreda. Istina, u ove dvije godine, sad ovoj 2012. oko 40%, pa to je vrlo jasno i sa ovim novim proračunom, ja znam da to izaziva podsmjeh, a poljoprivreda mora izazivati poštovanje jer ona je hraniteljica. I u tim okolnostima kada je doživjela tako drastično rezanje do 40% meni se postavlja pitanje kako može uopće funkcionirati ta strateška grana. A poznato je da su nekada ljudi kravu držali zato da bi mogla prehraniti obitelj, a danas naše krave završavaju zahvaljujući ovoj politici na prisilnom klanju. Kako može u tim okolnostima jedno takvo značajno područje dakle uopće funkcionirati. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo odgovor na repliku, Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospodine Milinković ja sam i očekivao da ćete vi pomiješati pravosuđe i poljoprivredu ali ja bih vam dao neke druge argumente koje vam nisam stigao možda izreći u svojoj raspravi za klub. Naime, gledajte stavka povreda prava na suđenje u razumnom roku. Ove godine 2012. je potrošeno ili rashodovano 27 milijuna kuna, za sljedeću godinu 22 milijuna kuna. Nadalje, dakle uređenje i opremanje Ureda za probaciju, a sad smo govorili o probaciji i o tome kako će to biti vrlo učestali postupak jel' ove godine 500 tisuća, nagodinu 300 tisuća. Pravosudna akademija da ne govorimo to je katastrofalno smanjenje za 30% u odnosu na ovu godinu. Dakle, o tome se radi a a kunemo se i želimo da ovaj treći stup vlasti u RH, dakle izvršna, predstavnička ili predstavnička, izvršna, zakonodavna da bude uređena i po Poglavlju 23. i svim ostalim poglavljima. Očito, bojim se da to neće ići tako

koliko danas menadžera ima koji imaju plaću o kojoj ste vi govorili veću od toga jer na kraju krajeva nije to sada ni moj posao, ali samo ću vas podsjetiti da smo mi 2008. godine mi 2008. godine ondašnja Vlada je donijela odluku po kojoj niti jedan menadžer u javnim poduzećima ne može imati plaću veću od 18 tisuća kuna neto. Prema tome ta vaša primjedba i ovo što ste mene spomenuli ne stoji jer ako je takva odluka Vlade bila onda nitko nije mogao imati plaću

koliko ih ima. On jako dobro zna kao predsjednik Cestarskog sindikata u Hrvatskim autocestama. Pa ako hoćete lako ćemo mi mailom dobiti podatak koliko ih ima, a ono što vi govorite 18 tisuća to je tzv. ona osnovna plaća. Međutim, vi znate da taj, dobro znate, da to daleko prelazi iznad toga. A što se tiče željeznice pa prvo je podijeljena na 4 da kažem ono što su nekad bili … od od vuče vlakova, carga itd., da bi se stvorilo upravo takav višak tih tzv. menadžera koji onda unatoč silnim gubicima Hrvatskih željeznica imaju u tom ukupnom primanju sigurno preko 25 tisuća kuna, a ima ih na desetine. Ja ću vam dostaviti i imena ako hoćete. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime kluba Hrvatskih laburista Zlatko Tušak. Izvolite kolega.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena zamjenice ministra, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Bio sam u jednoj dilemi da li uopće se javiti za diskusiju po pitanju nadopune nadopune ovoga zakona, ali ponukale su me neke prijašnje rasprave pa između ostalog našao sam za shodno da ipak nešto moramo reći kad je u pitanju ovaj zakon. Mi smo u prijašnjim zakonima ovdje za govornicom govorili da moramo imati efikasnije sudstvo, da moramo imati bolje, da sudstvo mora odraditi svoj dio i preuzetih obaveza koje smo preuzeli vezano za Poglavlje 23., da moramo donijeti dobre zakone po kojima se može i pravedno suditi, da te zakone moramo uskladiti sa zakonima EU i i na kraju dolazimo do onoga tko to treba provesti. Jasno to trebaju provesti suci zaposleni na sudu. Ja nisam ni očekivao da će se jel praksa nam je pokazala da u ovih godinu dana ništa se nije povoljnije desilo kada su u pitanju ili zaposlenici, a ovdje smo mogli čuti kada su u pitanju učitelji njima su smanjena određena prava iako su oni se bili spremni odreći tih prava na dvije godine pa kad bude novaca da im se onda vrati. Smanjili smo određena prava kada je u pitanju Policija i prolongirali smo to sa izmjenama zakona da se prolongira i jasno sad isto prolongiramo na 2 godine određena prava i naknade. Ovaj Zakon o plaćama sudaca i drugim pravosudnim dužnosnicima donesen je pred 13 godina ili konkretnije 1999. godine. On je vrlo mali, mali, ima svega 12 članaka, jasan je i on regulira pitanje plaća sudaca, predsjednika sudova i državnih odvjetnika. Predlagač zakona kaže da nisu u ovom slučaju osigurana sredstva u državnom proračunu i jasno da sukladno tome pošto nisu u 2013. godinu 2013. godinu u proračunu koji smo usvojili, ali već znamo da i u 2014. godini neće biti sredstva i ta sredstva umanjujemo. Danas smo čuli da za Ministarstvo pravosuđa, a znademo i po proračunu smanjeno je za 125 milijuna kuna. I sad kad govorimo o onima koji trebaju provoditi zakone, trebaju donositi pravedne presude, trebaju biti efikasni, onda moramo progovoriti i o njihovim plaćama, i negdje tisuću 260 sudaca u općinskom i prekršajnim sudovima imaju plaću od 9 do 10 tisuća predsjednici u tim istim sudovima imaju plaću od 11 do 12 tisuća kuna, suci županijskih sudova imaju plaću od 13 do 14 tisuća kuna, a predsjednici županijskih sudova 15 tisuća kuna dok u Zagrebu kao veći veći sud imaju negdje oko 16 tisuća kuna. Suci Vrhovnog suda imaju oko 19 tisuća kuna, a predsjednik ima preko 21 tisuću kuna. Člankom 5. zakona propisuje se pravo na dodatak za zamjenike i predsjednike voditelja i odjela i unutar toga zamjenicima je predviđeno dodatak od 1% do 4%, predsjednicima suda ovisno o tijelima i broju dužnosnika od 3% do 15%, i taj članak mi praktično stavljamo van snage, najprije sa zakonom osiguramo određena prava, onda donosimo nadopunu zakona gdje ta ista prava u ovakvom malom zakonu od 12 članaka gdje uskraćujemo sa tim pravima. I u tih 13 godina primjene ovog zakona on je pretrpio 14 izmjena. Po određenim uredbama itd. kada sam gledao sve objavljene izmjene u Narodnim novinama ipak se radi o nešto više sa uredbama, radi se o 21. izmjeni ovako malog zakona. I sada kada uzmemo pitanje odredbe članka 5. koji je donesen u zakonu, svake godine ta odredba članka 5. mi donosimo nadopunu zakona ili Vlada to regulira uredbom, a onda poslije toga Sabor potvrđuje opet nadopunom, imamo jednu paradoksalnu situaciju da smo zakonom dali određeno pravo, ali to pravo nikad se ne može ostvariti. Ja sad postavljam pitanje temeljem ovakvog pitanja gubljenje određenog vremena svaki put donošenje zakona, objavljivanje u Narodnim novinama, izmjene ili određene nadopune zakona, da li to ide u prilog onome o čemu smo mi danas govorili, a to je pitanje efikasnost sudstva, donošenje jasnih zakona, preciznih zakona koja bi se trebala primjenjivati, a posebno kad govorimo o onima koji trebaju provoditi te

Ove nadopune koje su se dešavale, one praktično gledajući od 2004. godine nisu se mogle u samom zakonu primijeniti, i ja zato na neki način postavljam i sebi pitanje i nama ovdje da li nije bilo efikasnije onda donesti potpuno jedan novi zakon o pravima sudaca, nešto što bi bilo jasno, nešto što bi bilo primjenjivo, i nešto što bi na neki način bilo u skladu onoga što proklamiramo i na način što govorimo kada je u pitanju prilagodba prema europskim zakonima i usklađivanje naših zakona sa europskim zakonima, jer ja mislim da ni u jednom europskom zakonu vjerojatno ne bi mogli naći zakon sa 14 članaka, a da ima toliko nadopuna i izmjena, to jedino može biti kod nas ovdje u Hrvatskoj. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo prijavljenu jednu repliku Nikola Vuljanić. Izvolite kolega. Ovim zakonom se zapravo odgađa primjena određenih financijskih prava koja bi zamjenici predsjednika sudova, šefova odjela itd. trebali dobiti. To piše u propisu koji je donio ovaj Sabor da će oni to dobiti, ali novaca nema pa eto odgađamo do vremena dok će novaca biti. Dobro. Ja vjerujem da će i suci složiti s time. Ono što mi nije jasno, a to nije pitanje gospođe zamjenice ministra, jer ona ne može odgovoriti na to, jeste da se ova vlast ponaša sasvim nekonzistentno. Dakle u jednoj situaciji kad se radi o sucima onda 10, 15 godina odgađa i kaže ljudima dobro bit će kad će biti novaca, a kad se radi o učiteljima onda odbija uopće ideju da bi obećala nešto za budućnost, jer kaže oprostite ali mi ne možemo biti tako neodgovorni da vam obećavamo nešto što će izići iz našeg mandata. Ovo prolazi mandate četiri Vlada, svi to odgađaju jer se svi sudaca boje, i ne usude se ukinuti taj zakon koji nikad nije zapravo stupio na snagu, a učitelja se očito nitko ne boji pa njih možemo lako otpisati.

suci ne bi dignuli svoj glas ako se radi o određenoj promjeni zakona koji bi trebao biti provedivi i koji bi trebao biti jasan. A istina je i to da to je praktično apsurd da nešto stoji u zakonu što se ne može godinama i godinama primjenjivati i onda se jednostavno postavlja pitanje zašto to uopće stoji u zakonu i da li je to uopće potrebno da bude u zakonu. A kada je u pitanju plaće i smanjivanje plaće, da to je ono što se ja potpuno kolega Vuljanić sa vama slažem. Od početka dolaska ove kukuriku koalicije na vlast nijedan pozitivni pomak se nije desio kada su u pitanju plaće i primanja radnika, dužnosnika itd. i što mislim da u svakom slučaju nije dobro kada su pitanju građani koji su sa druge strane opterećeni sa porastom cijena i onim svim drugim davanjima i velike nezaposlenosti koja je prisutna ali evo to je naša stvarnost o tome jasno da budu građani rekli na kraju svoju konačnu riječ. Hvala. Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Zaista je ovo jedan neobičan zakon, razumijem i Ministarstvo pravosuđa i gospođu zamjenicu ministra ovo se radilo evo kao što je rečeno ovdje kroz mandate sada već 4. ili 5.vlade od 1999.kada je donije prvi puta Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. U 20 izmjena što uredaba što zakona jer znamo da se uvijek pod kraj godine u zadnji čas kada se to vidjelo da to treba primijeniti a da nisu osigurana sredstva u državnom proračunu onda uredbom na brzinu ova odgodila primjena, poslije se to potvrđivalo zakonom i evo sada smo tu već u 20.izmjeni i zaista se možemo pitati čemu to stoji uopće u zakonu kada se svake godine, nekad svake godine nekad preskačući godinu jer smo imali slučajeva kao što sada imamo da unaprijed se predvidi da ni 2013.i 2014.neće biti sredstava. To se događa kada se predlažu zakoni i donose zakoni za koje nisu predviđena i osigurana sredstva. Ali ovdje se čak i ne radi o velikim sredstvima, dakle možda malo povijesno. Kada je donijet zakon onda je bilo i određeno i sada je u zakonu da suci dobivaju dodatak na plaću godinu radnog staža međutim i taj dodatak im nije nekoliko više godina nije bio isplaćivan jer se odgađala i primjena članka 7 kojem čini mi se negdje od 2007.se ne odgađa te primjena nego se primjenjuje. Treba doduše zamijetiti ovdje i naglasiti da suci nemaju nikakvih dodataka na plaću pa kada su čitane plaće ovdje sudaca kao i za državne dužnosnike tako i za pravosudne dužnosnike nema dodataka u smislu regresa, božićnica, prijevoza, troškova prijevoza itd. to suci ne dobivaju. Prema tome radi se o ovoj plaći kako je tu spomenuta dakle to je čista plaća. Ali ne razumijem zaista zašto ovaj zakon ne izmijenimo ja sada pitam jer čujemo iz ministarstva najave da će se nešto u organizaciji sudova mijenjati pa će se uvoditi sudski menadžeri da se predsjednik suda oslobodi oslobodi ovih logističkih poslova kao nabave tih materijalnih sredstava za rad suda i tako a da se može posvetiti bolje organizaciji i nadzoru čistih sudačkih poslova. Zašto se u tom smislu onda ne ide i u izmjenu ovoga zakona pa će se onda riješiti to pitanje menadžera u sudovima itd. Što se tiče ove odgode ja naravno ne želim tu sada napadati nikoga i ekskulpirati drugoga jer se to zaista događa od '99.godine i zbilja je vrijeme da donesemo zakon koji neće imati te odredbe, a poglavito zato jer se pazite ovdje se radi samo o dodatku na plaću, kome, zamjenicima predsjednika sudova odnosno dugim zamjenicima dakle čelnika državnog odvjetništva zamjenika predsjednika suda ili suca koji obavlja poslove predsjednika odjela odnosno voditelja odjela. Dakle ne radi se o svima sucima nego o samo jednom dijelu u sudačkoj strukturi koji vjerojatno taj proračun ne bi niti previše opteretio. Netko je ovdje rekao da se država boji sudaca. Ne bih rekla da ih se boji. Ja bih prije rekla da je ovo ponižavajuće za suce. Ponižavajuće je za suce da stoji od '99.godine da nešto imaju pravo što im se odgađa da će im se to pravo dati evo i sada do 2014.bolje bi bilo da toga da toga u zakonu nema. I evo ja se zaista nadam da će se u nekoj cjelovitoj izmjeni i oko ovog Zakona o sudovima da će se ovo pitanje riješiti. Hvala Zahvaljujem. Imamo dvije prijavljene replike. Prvi se javio Boro Grubišić. Izvolite kolega. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Lovrin vi ste ovaj zakon nazvali neobičnim zakonom. To me podsjeća na onu pjesmu Grigora Viteza "U desetom selu živi Antuntun u njega je malko neobičan um". Pa kada je to tako neobičan zakon i kada je taj um osmislio tako da se dakle pravo na dodatak na plaću dakle ukine jednostavno. To je ovaj dodatak zamjenika, nećemo nabrajati čega jer nemam vremena i on iznosi od 1 do 4% jeli tako. Istovremeno sam dobio potvrdu da se ne smanjuje dodatak na plaću predsjednicima opet čega neću govoriti, dakle županijskih, općinskih, prekršajnih itd. sudova koji iznosi od 3 do 15%. Pa je li se moglo onda nekako napraviti preraspodjela i nekakva solidarnost, iz nekakve solidarnosti prema svim sucima, prema zamjenicima, predsjednika prema zamjenicima. Drugo, točno je to da pravosudni dužnosnici kao i državni dužnosnici imaju samo tzv. golu plaću. Nema cipelarina, nema prijevoza, nema božićnica, nema regresa, nema ništa. Prema tome, točno je i to eto to nije neobično da je zapravo ovo tzv. odgođeno pravo od '99. godine kako vi kažete, to se zato naziva odgođeno reklo bi se pravo, zapravo ponižavajuće za naše suce. Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolegica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Pa čuđenje Antuntuna bi moglo bit na više stvari o kojima ovdje u Saboru raspravljamo, ali vratimo se na ovo. Dakle osobno ne bih dirala u plaće predsjednika sudova poglavito jer čujemo najavu da će oni bit dodatno odgovorni i za suđenje u razumnom roku itd., dakle dobit će neke nove poslove. Ne bi tu tražila solidarnost, posegnula bih za solidarnošću u neke druge dijelove pa primjerice evo bilo je već tu spomenuto ali ja ću ponovit, u Uredu predsjednika Vlade gdje su povećana proračunska sredstva za čini mi se milijun i i nešto kuna, gdje je stavka troškova za zaposlene povećana za 150 kuna. Svakako bi se tu našlo nekih novaca jer tu rade državni službenici sa priličnim plaćama, možda oni na višoj razini i sa ovim sudačkim plaćama, uz to što imaju ako nisu dužnosnici nego službenici onda imaju i dodatak za troškove i regres i Božićnicu, sve ono što suci i državni dužnosnici nemaju pa bih tamo tražila solidarnost, ne bi unutar sudova jer tamo i tako nemaju previše obzirom na ova smanjena proračunska sredstva.

je samo jedan dio priče koji treba gledat kumulativno. Sjetite se neki dan smo imali raspravu Zakona o policiji. Ono što mi je upalo u oči i onda i sada, prebacujemo to na 2015. godinu, godinu koja je izborna. Tako da ne mislim da ovo baš onako eto možda za dvije godine se steknu uvjeti, mislim da je ovo smišljeno, ciljano se ide opet, uvalit ćemo nekom drugom mrkvicu što se kaže pa

politikama neuobičajene. Ali evo ja bih rekla da mi se čini i začuđuje me zapravo izostanak reakcije primjerice Udruge sudaca, ne reakcije u smislu toga da inzistiraju da im se to da jer to toliko malo da i bez toga mogu nego reakcije u smislu da kažu pa dajte prestanite nas ponižavat da se tu svake godine na Saboru o tome govori i da to govori i da to zapravo evo najjednostavnija riječ bijedno izgleda da mi svake godine raspravljamo o tome da ćemo im to malo što treba jednom dijelu sudačke populacije da im odgađamo primjenu. **Batinić, Zahvaljujem. Ovime završavamo raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Leko, Josip